što je najavljeno prelazimo na - Prijedlog odluke o imenovanju članova Programskog vijeća HRTV-a. Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Amandman je podnio Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, te on postaje sastavni dio prijedloga odluke o imenovanju članova Programskog vijeća HRTV-a. Želi Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednik odbora gospodin Nenad Stazić. u skladu sa člankom 25. Zakona o HRT-u Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora pokrenuo je postupak izbora članova Programskog vijeća HRT-a te 13. prosinca 2010. godine objavio javni poziv. Odbor je razmotrio pristigle prijedloge kandidata te je 26.siječnja sve one kandidature koje su pristigle u roku i koje su ispunjavale uvjete i kriterije propisane zakonom proslijedio klubovima zastupnika na usuglašavanje. Do usuglašavanja nije došlo pa je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije sukladno članku 25. stavku 6. Zakona o HRT-u u Programsko vijeće HRT-a odlučio predložiti Hrvatskom saboru imenovanje Petra Lovrića, doktora Milana Kujundžića, Josipa Jovića, Darka Gribičića, Branku Pavlić i doktoricu Viktoriju Car na prijedlog klubova saborske većine te doktora Ivu Golštajna, magistricu Sanju Ivić, Branka Karabatića, doktoricu Nadu Zgrabljić Rotar i Antu Tomića na prijedlog klubova parlamentarne manjine. Međutim, gospođa Branka Pavlić je 24. veljače povukla svoju kandidaturu. Kako je gospođa Branka Pavlić predložena od strane parlamentarne većine, to je ta ista parlamentarna većina u dopisu upućenom odboru umjesto nje odlučila predložiti doktora Josipa Čerinu. dobivate i amandman odbora u kojem se navodi upravo ova promjena. Odbor predlaže plenarnoj sjednici da izglasa ovu zatvorenu listu. Hvala. **Bebić, Luka U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Imenovanje članova Programskoga vijeća trebalo bi biti jedan od finalnih koraka u stabilizaciji stanja na Hrvatskoj radioteleviziji barem što se tiče odgovornosti Hrvatskoga sabora kao osnivača, osnivača Hrvatske radiotelevizije kao javnoga servisa, javnog informativnog servisa u službi i u interesu građana. Odgovornost Hrvatskoga sabora za funkcioniranje toga sustava i za njegovu budućnost ničim se ne može umanjiti. Ne može se umanjiti nikakvim političkim interesima niti stranačkim dogovorima. Ona jest takva visoka i samim time što je definirana zakonom bi Hrvatski sabor u postupku donošenja odluka pa i odluke o tome tko će sjediti u ime osnivača, u ime hrvatske javnosti u Programskom vijeću mora biti svjestan svih prijedloga, ali i primjedbi koje dolaze iz javnosti. Veliki je broj bio kandidata koji su se javili na javni poziv Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i to nakon iskustava koje smo imali protekle, osobito protekle dvije godine na neki način kod nekih je izazivalo i podsmijeh i nekako podozrenje. Tko su uopće ljudi koji se nakon svega žele angažirati u Programskom vijeću Hrvatske radiotelevizije, kakvi profil čovjeka je to da nakon svega želi sebe izložiti takvom jednom, uvjetno rečeno, ne samo javnom, važnom, odgovornom poslu zastupanja javnosti već i stresu, ali i suprotstavljanju nekim tendencijama, ali i već definiranim rekao bih trendovima na Hrvatskoj radioteleviziji koji traju puno više nego što je mandat jednog Programskog vijeća, a čije su posljedice zapravo ignoriranje struke, kvalitete, osipanje ljudstva, osipanje najvažnijeg dijela kapitala kojega tamo imamo, a to je ljudski kapital, srozavanje kvalitete programske produkcije, ali jednako tako i rapidno smanjenje same programske produkcije. Za razliku od Nadzornoga odbora kojemu je novi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji namijenio ulogu nadzora odnosno nadziranja financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije kao velikoga poslovnoga sustava kojega ne smijemo promatrati samo i isključivo kao sustava u kojem radi 3500 ljudi, nego i kao sustava od kojega ovisi čitav niz povezanih od audiovizualne industrije, nezavisnih producenata pa do pisaca i svih onih koji se bave javnim poslom, ali jednako i možda ponajviše kulturom i očuvanjem kulturnoga identiteta hrvatskoga naroda, jezika hrvatskoga i svega onoga što čini suvremeni identitet Hrvatske i Hrvata, ali ali jednako tako i svih onih koji čine hrvatsko političko biće i svih pripadnika nacionalnih manjina. Da li će ovako predloženi sastav Programskog vijeća moći odgovoriti zadaći koja mu je namijenjena Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, ta zadaća nema veze sa poslovanjem i vođenjem poslovanja tog velikog sustava, ta je zadaća namijenjena Nadzornom odboru. Zadaća Programskoga vijeća jest čuvanje i unapređivanje programskih standarda koji su utemeljeni prije svega na Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, na definiciji javnoga interesa, ali isto tako i na tzv. godišnjem ugovoru kojega će sklapati Hrvatska radiotelevizija sa hrvatskom Vladom dakle zastupa ovdje javnost kako bi se ispunili zakonom definirane obveze u ispunjavanju javnih potreba, svega onoga što ne rade komercijalne televizije. Hoće li dakle ovako predloženo Programsko vijeće ispuniti tu zadaću tek ćemo vidjeti. Ovo je zadnji korak u tom procesu u kojem sudjeluje Hrvatski sabor jer nakon ovoga kad se imenuje Programsko vijeće ono zajedno sa Nadzornim odborom ima raspisati natječaj za izbor glavnoga ravnatelja i tada počinje onaj finalni postupak definicije upravne strukture, profesionalne strukture Hrvatske radiotelevizije. Međutim, ne smijemo ignorirati činjenicu da javnost ili dio javnosti ima ozbiljnih problema i ozbiljnih primjedbi na postupak koji je proveden u Hrvatskom saboru. Sukus svih kritika koje su išle prema Hrvatskome saboru i prema Odboru za informiranje kao formalnom nositelju ovoga prijedloga prema plenarnoj sjednici jest strančarenje, jest gledanje stranačkih interesa, a zanemarivanje interesa javnosti. To je ono što je zapravo generalno svim primjedbama. Neke primjedbe naravno imaju većeg ili manjeg utemeljenja, neke organizacije koje čine kulturnu javnost Hrvatske misle da imaju ekskluzivno pravo da po nekakvom sustavu koji uopće ne postoji niti je utemeljen u ovome zakonu a to je delegatski sustav ipso facto imaju svoga predstavnika u Programskome vijeću. To nije i ne može biti tako i ne bi bilo niti dobro da je tako. Ovaj sustav nije postavljen tako da u Programskom vijeću bude predstavnik crkve, matice, akademije ili slično tome već da se iz različitih slojeva društva, ali onih slojeva koji neposredno jesu zainteresirani za očuvanje javnoga interesa, da Hrvatski sabor izabere i probere najbolje i da ih imenuje u Programsko vijeće. Bilo je tu primjedbi da su možda neki u sukobu interesa. Njima se može odgovoriti da kod konkretnih imena svakako stoji da neki ljudi svojim habitusom i onim što su napravili u životu i onim što rade danas su jači od svakog poslodavca kod kojega rade ili su radili. I smiješno je spočitavati im da je taj poslodavac onaj koji će oblikovati njihovo funkcioniranje u Programskome vijeću. Ali jednako tako ne smijemo pobjeći od činjenice da smo se doveli u situaciju da nam se dio javnosti smije jer je prvotni prijedlog vladajuće stranke bio da članica ovoga Vijeća bude osoba koju je javnosti prokazala kao kćer premijerkine najbolje prijateljice. Da li nam je to trebalo? Da li nam je to trebalo da se ta vrsta nepotizma ovdje razgrne i da se kaže evo kako se oni ponašaju, evo kako se oni igraju zapravo ove javne uloge koju im je namijenio Ustav ali i Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji. Jesmo li mogli bez toga? Naravno da jesmo. Kad bi postojala viša razina odgovornosti to se nikad ne bi dogodilo. Možemo se sporiti oko ljudi koji su po sudu ovih ili onih, ovih ili onih organizacija, interesnih grupa bliže ili dalje pojmu sukoba interesa. Ali smijemo li se igrati čašću kada predlažemo ljude koji su, kojima je eto jedina kvalifikacija prijateljstvo s najpozicioniranijim ljudima vladajuće stranke. To ne smije biti standard ni danas ni sutra. Hrvatske stranke umirovljenika stat će iza ovoga prijedloga u nadi i želji da konstituiranje Programskoga vijeća bude što skorije i da se što prije omogući otvaranje natječaja za izbor glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Mi doista želimo da se okonča drama i agonija u kojoj se nalazi jedan poslovni sustav, ali konkretno gledano i najkreativniji ljudi toga sustava koji jesu u situaciji da ne znaju hoće li sutra raditi i koju vrstu programa i na koji način će moći uopće raditi. Ne znaju hoće li se sustav cenzure i dalje nastaviti ili će konačno biti dokinut. Ne znaju hoće li ih se dovoditi za urednike samo zato da bi potpisivali najave, a da im netko drugi određuje što će biti u njihovim emisijama. Ne znaju hoće li ostati i dana više na tome poslu, iako su najkreativniji dijelovi sustava samo zbog toga jer nemaju iako tamo rade 10, 15 ili 20 godina još uvijek stalni ugovor o radu. Vrijeme je da se dokine ta situacija. Vrijeme je da se najkvalitetnijem dijelu onoga što zovemo logistika Hrvatskoj audio-vizualnoj industriji konačno stavi u pogon i omogući da proizvode kvalitetno, dobro i da nastave tamo gdje je stala Hrvatska radiotelevizija kad je izgradnjom tako vrijednoga brenda pozicionirala se kao jedna od najvažnijih stvari koje možemo uopće ponuditi javnosti cijele ove regije koja razumije hrvatski jezik, a o interesima onih kojima je on materinji da i ne govorim. U tome smislu, dakle klub HNS-a, HSU-a stat će iza ovoga prijedloga posve svjestan da postoje primjedbe javnosti koje dovode u sumnju dio ponašanja i jedan segment rekao bih ovoga postupka kojega smo proveli. Ali Hrvatski sabor jest zakonom utemeljen kao onaj koji će donijeti odluku o Programskome vijeću i ta odluka ne spada na nikoga drugoga, kao što nećemo svoje pravo delegirati na nikoga. Jednako tako moramo biti i svjesni da smo time ponijeli potpunu odgovornost za funkcioniranje Programskoga vijeća, za nadzor programske kvalitete rada na HRT-u, ali jednako tako i za izbor budućega glavnoga ravnatelja, a onda i čitavoga tima, čitave uprave Hrvatske radiotelevizije koja će nakon toga nadamo se što prije stupiti na dužnost. I nadamo se da među njima neće biti ni sadašnjih ni bivših političara i da Hrvatska radiotelevizija neće biti pribježište za

dva ispravka. Prvo gospodin Boris Kunst. prijateljice premijerke. Uopće nije bitno čija je prijateljica, nego se radi o djetetu. Pa mislim da je to jeftino političko podmetanje, a čak bih rekao i mizerna razmišljanja. Zašto bi djeca naših prijatelja trebala biti hendikepirana ili zašto ne bi se i oni mogli kandidirati i biti negdje bez obzira zbog toga što su naši prijatelji. Mislim da su to čiste gluposti. Malo prije u totalnu kontradikciju ulazite. Kažete trebamo birati sposobne, trebamo birati one koji su kreativni, dobri, kvalitetni. Pa po čemu znate da i ta osoba nije dobra, kvalitetna i sposobna, nego zato samo što je kćer nečijeg prijatelja ne može zato biti. Pa zašto dijete vašeg prijatelja ne bi se moglo natjecati negdje? mislim da su to stvarno jako mizerna razmišljanja i podmetanja i ne trebaju ta djeca biti hendikepirana zato što su njihovi roditelji nečiji prijatelji. Hvala. Ispravak gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Kunst je već većim dijelom ispravio netočan navod koji sam ja htjela. Ali bih još jednu rečenicu rekla. Kako vi kolega Beus znate tko su premijerkini najbolji prijatelji, odakle to vama. To je prva stvar. S druge strane morate znati i bili ste nazočni na sjednicama Odbora za informiranje. Mogli ste prigovarati tamo. Znate da je gospođa Branka Pavlić izabrana kao sposobna, vrlo kvalitetna mlada osoba, a ne kao nečija prijateljica. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. U odnosu na ovaj prijedlog liste za Programsko vijeće HRT-a ističu se u javnosti tri prigovora, pa bih u ime kluba SDP-a nešto rekao o tim prigovorima. Prvi prigovor je taj da je ova lista rezultat političkog dogovora. Političkog dogovora nema, a ja bih rekao na žalost ga nema. Bilo bi bolje da ga ima. Bilo bi bolje da su klubovi zastupnika se mogli usuglasiti oko 11 imena koji su nesporni svim zastupnicima u ovom Saboru. to bi predstavljao politički dogovor kakav zakon predviđa i zakon upravo na takav dogovor i upućuje. Na žalost ga nema, i jedini politički dogovor koji je postignut je taj da se poštuje zakon. Oko toga je politički dogovor postignut, na sreću. Prema tome ovdje imamo 6 imena koji su prijedlog parlamentarne većine, i parlamentarna većina je na neki način odgovorna za ta imena. Ukoliko oni budu kvalitetno, dobro obavljali svoj posao u Programskom vijeću to će biti na ponos parlamentarne većine. Ukoliko to budu obavljali loše, onda će to biti na dušu te iste parlamentarne većine. Jednako tako za 5 imena koje je predložila parlamentarna manjina. Drugi prigovor koji se ističe da su neki od kandidata u sukobu interesa. Prvo načelno, postoji Povjerenstvo za ispitivanje i određivanje sukoba interesa. Sukob interesa ne može konstatirati ni jedna politička stranka, ni jedna udruga civilnog društva, nijedan pojedinac, jer kad bi to bilo tako onda nam povjerenstvo ne bi ni trebalo, onda bi svatko mogao reći za bilo koga da se nalazi ili ne nalazi u sukobu interesa. Prema tome sve one koji sumnjaju da se neki od predloženih kandidata nalazi u sukobu interesa, upućujemo na ovo povjerenstvo, koje je jedino ovlašteno odrediti da li postoji ili ne postoji sukob interesa. Ja osobno i klub SDP-a je uvjeren da sukoba interesa nema, zbog toga što su predloženi neki novinari, a kao sukob interesa bi bio u tome što oni objavljuju u tiskovinama koji imaju i svoje portale. Po tome ni jedan novinar ne bi mogao ući u vijeće, jer nema takvog glasila koji nemaju svoju web stranicu ili nekakav portal, ali onda bismo novinare isključili iz Programskoga vijeća. Prema tome prigovor je neosnovan, bar što se tiče kluba SDP-a. Ali ponavljam, ukoliko netko sumnja nek se obrati povjerenstvu. Treći prigovor je da politika bira, a da institucije izvan Sabora nemaju utjecaj na izbor. Netko mora birati. Zakon je mogao odrediti da to bude Matica Hrvatska koja bira, ili da bude biskupska konferencija koja bira, ili da bude ova ili ona udruga, ili da budu uopće udruge civilnog društva koji kao što znamo u Hrvatskoj valjda ima preko 2 tisuće, pa bi se postavilo pitanje a koje od tih udruga? Osim toga u zakon iz 2001. godine imali smo upravo takvo rješenje. Da bismo izbjegli politički utjecaj Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije birale su udruge izravno. Šta se dogodilo? Ti izabrani, poslani predstavnici su osnovali političku stranku u tom Vijeću, izbacili smo iz tog vijeća zastupnike, dakle izabrane, ali su oni koji nisu ni od koga bili izabrani, osim od svojih udruga, oni su osnovali političku stranku. Možemo odrediti da to bude Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti koja bira, ali Hrvatsku akademiju, članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti biraju sami članovi Akademije, oni sami sebe biraju. Dogodi im se to da ne izaberu prof. Žmegača među svoje članove. Prema tome ovdje je zakonodavac, negdje to bira monarh, kralj u nekim zemljama, negdje bira gornji dom Parlamenta, negdje donji dom Parlamenta. Osnivač Hrvatske radiotelevizije je Republika Hrvatska, i prema tome posve je logično da netko tko reprezentira Republiku Hrvatsku na ovaj ili onaj način bira članove ovog vijeća. To bi mogli biti ili predsjednik Republike ili Vlada Republike Hrvatske ili Sabor. Izabrano je najbolje rješenje, da to bude Sabor. Zašto? Zato što Hrvatski sabor nije samo zakonodavno, nego i vrhovno predstavničko tijelo građana, izabrani zastupnici su volja građana, oni predstavljaju te građane. Prema tome nema logičnijeg rješenja nego da se to ovdje radi u Saboru. E sad prigovor da institucije izvan Sabora nemaju utjecaj na izbor, nije točno. Zašto? Svi oni koji su na izborima parlamentarnim, općim, demokratskim izborima birali listu HDZ-a koju je nosio dr. Ivo Sanader, oni su izabrali i svoje predstavnike u ovaj Sabor. Dakle onaj, da budem jednostavniji, onaj član Matice Hrvatske koji je glasao za listu HDZ-a koju je predvodio Ivo Sanader, on je izabrao da njega u ovom Saboru danas predstavljaju gospodin Matušić, gospodin Kunst, gospodin Markovinović, gospođa Sumrak, i oni predstavljaju njihovu volju. Oni umjesto tih građana odlučuju danas u ovom Saboru tko će biti u tom vijeću, svojim glasanjem, znači svi članovi svih udruga su zastupljeni u ovom Saboru po tome što su sudjelovali na parlamentarnim izborima. Oni imaju svoje predstavnike. Isto tako svi oni koji su glasali za listu SDP-a, oni su glasali za to da njih danas u ovom Saboru i njihovu volju reprezentiraju Milanović, Mimica, Ivo Josipović dok je bio zastupnik, danas ih predstavlja na drugi način, kao predsjednik Republike, ali svaki građanin koji je bio na izborima ovdje ima svoga predstavnika. I ti predstavnici izabrani zastupnici umjesto tih građana iskazuju njihovu volju, pa i birajući Programsko vijeće HRT-a. Prema tome prigovor da institucije izvan Sabora nemaju nikakav utjecaj na izbor članova Programskog vijeća nije točan. Nije točan. Sabor reprezentira ukupno biračko tijelo, kroz pojedine klubove, i upravo klubovi određuju tko će biti u ovom vijeću. Zakon mislim da je napravljen dobro, osim toga, ukoliko je bilo prigovora na ovakav način izbora Programskog vijeća bilo je i vremena da se ti prigovori istaknu kroz jednu vrlo dugačku i vrlo kvalitetnu raspravu o prijedlogu zakona. Takvih prigovora nije bilo. Oni nisu isticani. Ja osobno mislim da je ovo dobro rješenje, da ono osigurava jednu ravnopravnost između različitih političkih opcija, tj. osigurava da u Programskom vijeću nema ni jedne od političkih opcija znatnu većinu, dvotrećinsku većinu, bez obzira na rezultat izbora. I nakon ovih idućih izbora promijenit će se odnos između parlamentarne većine i parlamentarne manjine, ali će Vijeće ali će Vijeće HRT-a ostati u jednoj ravnoteži koja je prihvatljiva. Parlamentarna većina ima malu prevagu tu, ali nema dovoljnu prevagu da može sama određivati ili upravljati tim Programskim vijećem. Eto, imao potrebe i u ime kluba SDP-a ovo objasniti da se ne bi u javnosti krivo interpretirao ovaj izbor. I klub SDP-a će podržati ovu zatvorenu listu i poziva i plenarnu sjednicu da ovu listu izglasamo jednoglasno. Hvala lijepa.

je prije svega netočna. Pa kolega Stazić najvjerojatnije zna kako se biraju zastupnici u Hrvatski sabor na izborima, da se oni biraju sa liste po izbornim jedinicama, a ne nikakvih lista Sanadera ili Milanovića ili ne znam koga. Vaša teza bi otprilike mogla biti slična onoj da evo Sanader vam je zaslužan što imate predsjednika SDP-a Milanovića jer ga je on zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova. Pa eto i tako je čovjek uspio napredovati i doći do mjesta

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Oni koji vole televiziju često vole za nju reći i televizija je iluzija. I to je teza koja se voli vezati uz najgledaniji medij. Međutim, tu iluziju kreativnih potencijala kada se ona nađe na političkoj pozornici mnogi doživljavaju eto kao i upravo sada i u raspravi oko izbora članova Programskog vijeća kao iluziju loših namjera. Mi u klubu HDZ-a smatramo da javni mediji, nedavno donesenim Zakonom o HRT-u i ulozi članova Programskog vijeća o čemu sada govorimo donosi dobre osnove za stabilizaciju HRT-a, ali ali jednako tako želimo i konačno vidjeti učinke onog što nazivamo funkcijom javne televizije. Novi je zakon definirao i šire ulogu Programskog vijeća kao osnovu zastupanja i zaštitu interesa javnosti provođenjem nadzora programa i unapređivanjem ne samo televizijskog o kojem mi najrađe govorimo ili najradije govorimo, jer se vjerojatno neki od zastupnika vole gledati na ekranu HRT-a koji uzgred koji uzgred budi rečeno obično pronađu tamo svog prostora ako kažu neku pošalicu ili kažu nešto zgodno, a ne ako kažu nešto razumno. Ali, naravno jednako tako da se osvrnemo i na radijski program i na one multimedijalne usluge i naravno sudjelovanje u postupku izbora uprave i glavnih urednika HRT-a. Dakle, to čini Programsko vijeće. Programsko vijeće i Nadzorni odbor imenuju i razrješuju predsjednika i članove Uprave HRT-a te donose Statut kao i program rada i financijski plan. Dakle, sve ono što je važno da bi javna televizija funkcionirala u svim svojim segmentima. No, jednako tako njihov zadatak je i pratiti provedbu programskih načela iz ugovora koji HRT podsjećam, potpisuje sa Vladom RH gdje su oni definirani. Imenuje, isto tako i ono što je novina, podsjetit ću u zakonu, povjerenika za korisnike usluga. Smatram da će to biti osoba koja će moći korisnije odgovoriti i na sve primjedbe na koje ukazuju gledatelji HRT-a. 11 članova, tako je to su ljudi koji su predloženi na listi, sjedit će u Programskom vijeću HRT-a i želimo vjerovati da su ti ljudi svoje kandidature podnijeli ne pod političkom krinkom već da su to ljudi koji žele raditi u javnom interesu. Programsko vijeće dakle imenuje glavne urednike na prijedlog uprave i nakon provedenog izjašnjavanja i urednika i novinara. Još su 2 ključne zadaće javne televizije u liberalnoj demokraciji. Poduprijeti demokratski sustav, vjerujem da to nitko neće sporiti, to bi trebala biti njezina uloga i vladavinu zakona, a što je istodobno reći ću i jamstvo njezine neovisnosti i slobode. Još nešto, javna televizija dužna je osigurati točno i sveobuhvatno izvještavanje kao i ravnopravni i slobodni i slobodni javni forum za raspravu o svim važnim društvenim temama. Tu je uloga članova Programskog vijeća HRT-a, oni moraju zaštititi i štiti interes javnosti provođenjem nadzora i unapređenjem programa. Često govorimo o kreiranju neovisnog okvira, dakle poticanju pluralizma, uravnoteženom televizijskom programu, a ono ja ću reći dozvoljava i podrazumijeva uspostavljanje kompleksne, transparentne strukture dinamičkih odnosa između profesionalnih novinara i urednika, organizacija civilnog društva, svih relevantnih društvenih skupina te interesa sveukupne javnosti. No postavlja se pitanje gdje je granica između profesionalnosti, odnosno ispunjavanja funkcije iz onog što nazivamo definicijom sadržaja i funkcija javnih usluga. Primjerice u članku 9. kaže se da treba informirati javnost o političkim, gospodarskim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim i drugim događanjima. Međutim, gdje je granica između informirati o tim događanjima ili aktivno sudjelovati u tim događanjima kao što se moram reći dogodilo neki dan kada su neki od urednika, odnosno novinara javne televizije 2 sata ili 3 sata prije toga ispunjavali ovu funkciju iz članka 9., a nakon toga možda zapitat ćemo se prešli tu granicu i priključili se na nekoj drugoj strani. No mi ne moramo dati odgovor na ovo pitanje, ali svakako ga smijemo problematizirati. Možemo li se zapitati da li je i to privatizacija medijskog prostora? Privatizacija medijskog prostora koji se koristi za izražavanje svoje slobodne volje. Svatko ima pravo izraziti svoju slobodnu volju, ali onda se mora jasno ograditi od svoje funkcije ili urednika ili novinara i vidjeti kako onda postupa za 2, 3 sata kao građanin. Javna televizija jednako tako smatraju i njezini novinari da proživljava najveću krizu profesije i upravljanja. Potpisali su i novinari svojevrsnu peticiju i oni upozoravaju na nešto što i mi upozoravamo, međutim s druge strane upravo nekih od tih novinara prelaze ovu crtu. Smatram da javna televizija i ne smije biti utočište umišljenih veličina i lažnih vrijednosti, a ima i toga. Naučiti, pokazati, osvijestiti, istinito obavijestiti. To mora biti javna televizija. HRT u svom je radu neovisna o bilo kakvom političkom utjecaju i mi smo to dužni poštovati. Nismo prihvatili taj zakon, nismo se usuglasili oko njega i mi bismo ga trebali provoditi a ne neprestano kao što se to i danas čulo utjecati na tu upravo HRTV-u. Zbog svega ovog, a da ne završimo u iluziji već ćemo se vratiti u stvarnost klub HDZ-a podržat će ovako predloženu listu kandidata za Programsko vijeće HRTV-e i naravno poželjet ćemo im uspješan rad zajedno sa nedavno izabranim članovima Nadzornog odbora. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Pa evo bez velikih rasprava u odboru predloženi su odbor je predložio 11 članova za Programsko vijeće HRTV-e i mislim i mislim da korektno s jedne i s druge strane nije bilo značajnijih primjedbi. Međutim, ja opet moram ponoviti, jer zapravo i jedna i druga strana mislim da bi podržala dio predloženih članova članova Programsko vijeće HRTV-e koji su predložili njihovi politički suparnici da tako kažem. Dakle, ima niz uglednih ljudi, poznatih ljudi i ličnosti i vjerujem da Programsko vijeće HRTV-e velike šanse da obavlja svoj posao. Sjetimo se da Programsko vijeće na HRTV-e već dugo ne funkcionira da je imalo prevelike prevelike ovlasti odnosno bavilo se onim stvarima kojima se sada neće baviti, što je jako bitno. A ipak moram reći i ponoviti da neki budući članovi Programsko vijeće HRTV-e za koje vjerujem da će danas biti izabrani moraju malo promijeniti i svoje stavove, jer prije svega moram istaknuti gospodina Antu Tomića koji je suprotno i Ustavu suprotno u članu 43. koji kaže svakom se jamči pravo i na političko uvjerenje, da skratim, članku 25. Zakona o HRTV-u koji govori o obrani ljudskih prava i sloboda jednostavno rekao dvije stvari koje su ipak u potpuno u suprotnosti s onim što sam naveo. A to je o kvocijentu inteligencije dakle njemu suprotne desnice, zatim je govorio da ljudima iz '71. treba zauvijek zabraniti govoriti. Prema tome, ja nisam siguran da će se on bitno promijeniti ali evo Programsko vijeće da radi što bolje unatoč njemu. Također je bilo prigovora na tematskoj sjednici da su čak tri člana iz Europapress holdinga ovdje i gledajući po redu gospodin Jović koji je onda prozvan tamo je slobodan novinar. Gospodin Goldstein piše za Jutarnji list, ali je i profesor na fakultetu, a jedini zaposlenik Europapress holdinga je gospodin Ante Tomić. prigovori ako već idu neka onda konkretno kažu tko je u sukobu interesa neka se prijavi Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa pa će se i to Bilo je prigovora evo iz Matice Hrvatske da nije tamo nitko od njih međutim gospođa Viktorija Car je ugledna članica Matice Hrvatske, konačno prisustvovao sam jednom njenom izvanrednom izlaganju o informativnim emisijama sve tri televizije koje to rade. U to vrijeme bile su tri koje su to radile i upravo u prostorijama Matice Hrvatske. Prema tome, mislim da i taj prigovor otpada. Treba reći da ono što očekujemo od HRTV-e ne bi trebalo biti ovo što se događa danas, jer ispada da je HRTV-a medijski pokrovitelj ovih prosvjeda. Naime, evo da malo proširim temu od maloprije. Ne može urednica Hrvatske uživo, pozivati ljude tako rekuć po ovom njenom tekstu na prosvjede kasnije se ona sa urednicom, sa voditeljicom priključuje prosvjedima i izjavljuje da ju fascinira sjaj u očima mladih prosvjednika. Mislim da to onda HRTV-a onda nije ono što bi trebala biti, jer se svrstala na stranu onih kojima je glavni cilj rušenje Vlade, dovođenje nekog drugog ovdje, a to nije posao HRTV-e, također sa još jednim urednikom gospodinom Stubljarom, također lijepo šeću i popodne pozivaju ljude gospođa Knežević, Maja Sever i gospodin Mladen Stubljar s toliko topline govore o ovim prosvjedima da evo nisu mogli odoljeti nego se priključili ovim prosvjedima. Ako je to HRTV-a od koje se očekuje da ne budem na jednoj strani da bude ipak realna, objektivna onda mislim da neke stvari ovdje nisu definitivno uredu. Još jedan je problem evo jedna članica dala ostavku jer je prijateljica nekoga, jel. I sada bojim se da ćemo svi mi političari ostati bez prijatelja, jer svi imaju djecu i ta djeca neće moći biti zapošljavana niti napredovati u negdje u struci niti bilo gdje izabrana, jer imaju prijatelje političare. Dakle, mislim da je to krajnost koju koju moramo priznati da je zgodno kada pričamo o nekom drugom, ali kada pričamo o najbližima onda stvarno bojim se da realnost nije ugodna. Prema tome, Programsko vijeće HRTV-e ovako kako je može napraviti puno zajedno s nadzornim odborom u kojem je struka, u Nadzornom odboru je struka za praćenje financija prije svega pa i nadgledanje vođenja HRTV-e da može pratiti da može pratiti dobro program i ja im želim puno uspjeha svima zajedno i da izaberu dobru upravu pa da HRTV-a konačno počne raditi sav onaj posao koji se od nje očekuje, dakle jedan kvalitetan ugovor i u tom kvalitetnom ugovoru što je moguće preciznije definirati koje su obveze jer samo na taj način će opravdati ovaj novac koji HRTV-a dobiva. Mislim da je već krajnje vrijeme da se ova privremena uprava ne može tako dugo biti privremena, jer nama niti snagu, nema autoritet i da zapravo dalje događaji na HRTV-i izmiču kontroli. vjerujem da ćemo danas izabrati Programsko vijeće HRTV-e i tim ispuniti sve ono što je Hrvatski sabor bio dužan napraviti.

vi ste lijepo u svojoj raspravi ukazali na učestala prozivanja o postojanju sukoba interesa kod predloženih članova Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije. Ne samo da postoji Povjerenstvo o sprečavanju sukoba interesa nego je i zakon i novi, a i ta odredba je postojala i u starome, dakle dosadašnjem Zakonu o sprečavanju sukoba interesa o obnašanju javnih dužnosti da se na odgovarajući način odredbe zakona primjenjuje i na sve one osobe koje imenuje hrvatska Vlada, Hrvatski sabor. U ovom konkretnom slučaju ove osobe, dakle članove Programskog vijeća HRT-a imenuje Hrvatski sabor i znači oni samim time potpadaju pod odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa. I zbog toga nije lijepo unaprijed proglašavati predložene ljude, predložene članove Programskog vijeća koje na HRT-u trebaju obaviti jako značajnu ulogu, unaprijed ih osuđivati dok se ne formira novo povjerenstvo, dok se oni ne imenuju i na određeni način pokažu odnosno povjerenstvo dokaže da oni stvarno nisu u sukobu interesa. Krunoslav (HDZ)** Pa činjenica je da su i predloženi kandidati svi na neki način vezani uz medije, što se i očekivalo jer zapravo ako zovemo ljude koji nikad nisu imali veze sa medijima, koji baš u ničemu nisu sudjelovali od ovog teško da će moći i pratiti ovo. Ali meni je žao ako govorimo o kandidatima koji su izabrani što je SDP na neki način se htio narugati pa je rekao evo predloženi su vam kandidati jer ste birali te i te ljude u Sabor pa sad oni vam predlažu takve kandidate. Mislim da je to loša poruka jer u krajnjoj liniji i njihove kandidate isto birali su oni. Da li su ljudi zadovoljni s njima, pa nisam siguran da su zadovoljniji s njima nego s nama, ali šta je tu je. Hvala. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Markovinoviću, potakli ste me svojom raspravom zapravo konstatirati dvije činjenice i zapravo razmijeniti mišljenje oko treće. prvo, slažem se s vama da HRT će biti ovim Programskim vijećem vjerujemo bolji i kvalitetniji jer je naš cilj zapravo da postignemo Hrvatsku radioteleviziju kvalitetnom. I ostajem pri tvrdnji da će HRT opstati kao kvalitetna ili je neće biti u protivnom, jer tko će u oskudici sredstava financirati kuću koja ne bude kvalitetna. Prema tome, na toj razini je vrlo važno mjesto Programskog vijeća i što će HRT zapravo predstavljati i koji će biti proizvod kojeg će ona za novce koje troši nuditi hrvatskoj javnosti. Slažem se s vama dakle da recimo samo predstavljanje i način na koji su predstavljani ovi svi prosvjedi ovih dana u Hrvatskoj i davanje važnosti u onom segmentu kad se vrijeđa ljude, kad se prijeti i kad se nasilno ponaša, tim ljudima i tim skupinama, a osobito zapravo dajući važnost tim prosvjedima kad se i oporbeni zastupnici u njih uključuju i zapravo od njih pretvaraju svoje promidžbene besplatne podije i na taj način zapravo uključujući sve njih kao proizvod javnosti je štetno. Ne samo što je štetno nego je nekorektno i u svakom slučaju to ne smije biti uloga HRT-a. Ja bih zapravo zaključio jednom konstatacijom, zanima me što o njoj mislite. Imam dojam da je više prostora na HRT-u dobio mladi gospodin Pernar koji dakle preskače ograde, koji napada policiju, koji zapravo ni po čemu ne smije biti uzor mladim ljudima u ničemu i Lepa Brena recimo u javnim terminima, onim najgledanijim, nego npr. sve skupine Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske. Zamislite npr. hrvatsku nacionalnu manjinu u europskim zemljama, Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku dijasporu koji su zapravo doprinijeli između ostaloga da imamo danas Hrvatsku i Hrvatsku radioteleviziju. I usporedimo gledanost, vrijeme emitiranja tih emisija sa onima koji su dobili ove skupine, onda ćemo vidjeti da su više dobili prostora recimo evo Pernar i Lepa Brena. Pa nije li to žalosno. **Šeks, Pa nažalost i našem novinarstvu i uvijek je loša vijest prava vijest jer dobra vijest nikog navodno ne interesira i mislim da jednog dana valjda će se i to promijeniti. Ali ono što ste rekli, interes interes za Programsko vijeća, govorim o članovima Programskog vijeća je nevjerojatno velik. Mi smo svi se iznenadili koliko se ljudi prijavilo ovdje i mislim da od tog svega mogao se napraviti kvalitetan izbor, ali vjerujem da će upravo i ovi ljudi malo više pokloniti pažnje našim Hrvatima izvan Hrvatske jer je činjenica stvarno oni itekako zapostavljeni. Vjerujem da neće valjda biti direktnog prijenosa sveg ovog što se događa, što će se jedno još kratko vrijeme događati u Hrvatskoj jer mislim da će dosaditi sami sebi, a urednici koji evo se toliko vesele ovakvim događajima gotovo direktan prijenos rade tamo, mislim da će se morati početi baviti ozbiljnijim stvarima. Konačno i svi ovi, jasno to eksponiranje ljudi zapravo je itekako upravo i na ovim neredima vidi se koji su rađeni, prosvjedima jer zapravo radi nekolicine koji se žele baviti politikom, gledajte koliko to košta, koliko će biti biti prekovremenih sati za policiju, izmučeni ljudi tamo već iz policije valjda koji će biti na kraju optuženi da su ovako represivni i nešto slično samo zato da bi se Sačić, Pernar i još neki našli u ozloglašenom Saboru protiv kojeg cijelo vrijeme pričaju, a nestrpljivo čekaju ući unutra. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću u ovoj svojoj kratkoj raspravi reći nekoliko riječi iako ne bih se htjela ponavljati, već su kolege prije mene o prijedlogu ove odluke manje-više rekli sve. Ja svakako podržavam ovaj prijedlog odluke i amandman koji je odbor predložio, prvenstveno iz razloga što mislim da je stvarno izuzetno dobro da što prije imenujemo to Programsko vijeće. Ionako cijela javnost već o tome govori da smo trebali to i ranije. Međutim, evo zadovoljstvo mi je da mogu reći da je odbor doista proveo proceduru izbora članova Programskoga vijeća na najbolji mogući način, dakle sukladno zakonu. Kada govorimo o Hrvatskoj radioteleviziji svakako je izuzetno važno da mi što prije imenujemo ovo Vijeće kako bi ono zajedno sa Nadzornim odborom moglo imenovati upravu HRT-a i nadalje dakle urednike programa. Zašto to govorim? Zato što evo u ovom trenutku, a već su kolege to i istakle nismo zadovoljni vjerujem nitko od nas ovdje u potpunosti sa Hrvatskom radiotelevizijom kao javnim servisom, pa vezano evo i za ove prosvjede o kojima je govorio kolega Markovinović koji nisu odnosno o njima se nije govorilo onako kako je to bilo

i neki od organizatora prosvjeda govorili o nezadovoljstvu sa Hrvatskom radiotelevizijom, dakle o nezadovoljstvu kako je ona prenijela te prosvjede. Dakle, govori se o jednom nezadovoljstvu općem sa Hrvatskom radiotelevizijom i mislim da je potrebno da ona što prije i u što kraćem roku postane doista javni servis sa kojim će biti zadovoljni svi građani Republike Hrvatske, jer to je javna televizija koja, s kojom bi bilo za očekivati da će građani biti zadovoljni. Ja ću se kratko još evo osvrnuti samo na kategoriju osoba sa invaliditetom i njihovo nezadovoljstvo javnom televizijom, dakle i njihovim nezadovoljstvom o kojem ja evo već puno puta govorim. Dakle, o emisijama koje se bave kategorijom osoba sa invaliditetom.

i možda i nije potrebna ali eto neka bude baš posebna, specijalizirana emisija nego da bi i središnja informativna emisija i sve ostale emisije trebale govoriti govoriti o problematici osoba sa invaliditetom što je sada moramo priznati rijetkost. Središnja informativna emisija rijetko kada, eventualno evo sada u zadnje vrijeme sportski dio govori o rezultatima sportaša osoba sa invaliditetom. Ali i to moram reći ovdje, usudit ću se i to reći velikom zaslugom predsjednice Vlade koja je uvijek na svim skupovima osoba sa invaliditetom, dakle na simpozijima koji su govorili o ovoj problematici nakon potpisivanja konvencije koja je uvijek govorila mi možemo reći, moći ćemo reći da u potpunosti primjenjujemo konvenciju, pa i onda kada će i jedan sportski rezultat osobe sa invaliditetom biti prva vijest u Dnevniku. Dakle, nakon takvog njenog prezentiranja i konvencije i njene implementacije i samih osoba sa invaliditetom, evo možemo reći sa zadovoljstvo da se nešto i na Hrvatskoj televiziji promijenilo ali nikako u potpunosti ne možemo biti zadovoljni. Evo zbog svega ovoga ja podržavam prijedlog ove odluke i vjerujem da će što skorije vrijeme Hrvatska televizija postati javni servis s kojim ćemo svi u Republici Hrvatskoj biti zadovoljni. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Nenad Stazić. Uvažena kolegice Lukačić. I vi kao i nekoliko zastupnika HDZ-a prije vas dajete uredničke i novinarske upute i kažete kako se na Hrvatskoj radioteleviziji kad se izvještavalo o ovim prosvjedima nije govorilo kako je trebalo govoriti. Ja sam pratio te izvještaje. Ja bih rekao da su bili profesionalno i korektno napravljeni. Na primjer bilo bi nekorektno da je koji od izvjestitelja ili urednika Trg sv. Marka nazvao trgom Karamarka, makar bi mu taj naziv bolje pasao danas od ovog službenog. To nisam čuo. Ali vi sebi dajete za pravo da zapravo uređujete program. To nije naš posao. Mi smo se ovdje danas okupili oko toga da izaberemo Programsko vijeće. To čak nije zadaća ni Programskog vijeća da uređuje program. Zadaća Programskog vijeća je da izabere ravnatelja i da nadzire zakonitost rada uredništava. Dakle, da nadzire koliko oni u programskom dijelu, koliko oni u svom programu ostvaruju odredbe zakona. Da li imaju dovoljno dokumentarnog programa, dramskog programa, dječjeg programa, obrazovnog programa. Sve ono što je sadržaj obavezan zakonski. Dijeliti urednicima opaske, davati im upute kako bi trebali raditi ovdje iz Sabora na žalost daje argument onima koji tvrde da se politika na neprihvatljiv način miješa u posao Hrvatske radiotelevizije i u novinarski posao. **Šeks, Hvala vam lijepa. Pa kolega Stazić, pa upravo sve što ste vi sada zadnje rekli mi nismo zadovoljni. Ja sam jako lijepo u svojoj raspravi objasnila s čime mi nismo zadovoljni, odnosno govorila sam i u svoje ime. Mislim da Hrvatska radiotelevizija nije na adekvatan način prenijela vijesti, dakle o prosvjedima koji su se održavali i jako dobro se iz obrazloženja pojedinih novinara vidjelo kome oni naginju. Upravo zbog takvih stvari i ne samo zbog takvih, nego i zbog svega što sam rekla vjerujem da će ovo Programsko vijeće, da je potrebno da se ono što prije imenuje, da je potrebno da Hrvatska radiotelevizija postane javni servis na usluzi svim građanima u Republici Hrvatskoj, da ne naginje pa čak ni određenim političkim strankama, i tada vjerujem da ćemo moći biti u potpunosti zadovoljni s televizijom. Hvala vam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 5-minutna rasprava, Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

u svezi imenovanja članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije. Ipak tu i tamo pomalo isti, evo oko …/Ne razumije se./… aktualnim događanjima kontradiktorna su mišljenja o tome kako i na koji način se izvješću o aktualnim događanjima. S obzirom na takva kontradiktorna mišljenja, s obzirom na kontradiktorne komentare koji su brojni ovih dana, otišao sam se i osobno uvjeriti što ti mladi ljudi koje prikazuju naše kamere i o kojima pišu mediji, što to oni poručuju, kako izgledaju, što žele, što pišu na svojim transparentnima. Mislim da nije preveliki grijeh, ako za nekoga je, onda je to nešto sasvim drugo. Naime treba li ponovo oktroirati medije, treba li ponovo oktroirati televiziju? 1971. godine bili su iz večeri u večer prosvjedi i u studentskim domovima, a bio sam tada u Domu Stjepan Radić, i na tadašnjem Trgu Republike, današnjem Jelačićevom trgu, i tada televizija, Jugoslavenska radiotelevizija, studio Zagreb nije izvješćivao o tome, kao da se ništa ne događa. Ne bih volio uspoređivati ove dvije stvari, niti je za usporedbu, niti izvješćivanje o ta dva događanja. Ova idilična slika koja je danas u Saboru, kažem uglavnom, proizlazi iz dobro izbalansirane nagodbe, rekao bih političke nagodbe 6-5, jer Programsko vijeće ima 11 članova, između oporbe Kukuriku i HDZ-a i njegovih satelita. Udruge civilnog društva o kojima je govorio gospodin Stazić, i o članovima udruga civilnog društva, koji bi eventualno mogli ući u Programsko vijeće HRT-a se može gledati i sa druge strane. Naime ovih 11 kandidata koji su ovdje dali svoje životopise i o kojima možemo, u kojima možemo čitati, su bili ili jesu članovi mnogobrojnih civilnih udruga, dakle ova, ne mogu biti članovi svih 2 tisuće koliko ima civilnih udruga, ali nekih i to značajnih udruga jesu članovi, ili su bili članovi, i imaju iskustvo u radu civilnih udruga. Prema tome ta zastupljenost civilnih udruga se može i preko njih, bez obzira iz koje opcije, odnosno kvote dolazili. Ono što pomalo bode u oči, to je da jedan od kandidata piše da nije član čak nikakvog vijeća, ni lokalne samouprave, nije član političke stranke, nije član ama baš ničega, i smatra da nije u sukobu interesa, što je sasvim ispravno. S druge strane, imamo kandidata koji sve to je, i također smatra da nije u sukobu interesa. Pa dajmo se jedanput dogovorit, ajmo se dogovoriti što je to i tko to može biti u sukobu interesa. dakle član koji je visoko pozicioniran u strukturama stranke, visoko pozicioniran ili najviše pozicioniran u jednoj komori, i koji evo na žalost je glavni argument da je bio član bivšeg Programskog vijeća HRT-a pa je to jedna od evo referenci na koju se poziva kako bi eto bio izabran, a i prihvaćen vidim i od oporbe,